Evo dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Danas krećemo dalje sa dnevnim redom. Točka dnevnog reda je predviđena danas: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 207. Poslovnika Hrvatskog sabora. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu sa Ustavom RH potvrđuje međunarodni ugovori donosi u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Juro Martinović. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana zastupnice i poštovani zastupnici. Dakle, čuli ste točku dnevnog reda i naziv zakona, ovim zakonom dopunjuje se Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima 1959.g. i dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978.g. na način da se u zakonu mi smo kao država prihvatili u sukcesijskom postupku, a '99. smo u Saboru potvrdili taj zakon kojim smo postali stranka u toj Konvenciji Vijeća Europe. Na način da se u zakon dodaju članici 3.a i 3.b kojima se utvrđuju izjave koje će RH priopštiti glavnu tajniku Vijeća Europe u odnosu na konvenciju i te protokole. Europska konvencija u uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od travnja '59.g. potvrđena je zakonom od 5. ožujka '99.g. na snazi je prema RH od 5. kolovoza '99. Konvencija je inače stupila na snagu 1962.g. Dodatni protokol Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka '78.g. potvrđen je zakonom od 5. ožujka '99.g. na snazi je prema RH od 14. prosinca '99.g. Dodatni protokol je stupio na snagu 12. travnja '82.g. RH se priključila projektu pojačane suradnje u vezi s Uredom europskog javnog tužitelja koji je neovisno tijelo EU nadležno za istragu kazneni progon, podizanje optužnica protiv počinitelja i supočinitelja kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU. Zakonom o provedbi Vijeća od 12. listopada 2017.g. u provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja EPPO HS donio je na sjednici 18. prosinca 2020.g. Zakon je stupio na snagu 28.5.2021.g. na dan stupanja na snagu provedbe odluke komisije od 26. svibnja 2021.g. o utvrđivanju datuma na koji EPPO preuzima preuzima istražne zadaće i zadaće kaznenog progona. U skladu sa navedenom provedbenom odlukom komisije EPPO je počeo sa radom 1. lipnja ove godine. Dakle nisu sve članice EU pristupile projektu EPPO-u od 27 pristupilo je 22, da vas ne bih informirao koje jesu koje nisu reći ću samo koje nisu Mađarska, Poljska, Danska, Irska i Švedska s tim da je Švedska u završnoj fazi da se priključit tom projektu pojačanje suradnje u ovoj sferi kaznenog prava. RH je vezana RH je vezana uz čl. 24. Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima prilikom polaganja isprave o pristupanju, potvrđivanju glavnom tajniku Vijeća Europe priopćila izjavu da se u smislu konvencije o pravosudnim tijelima u RH smatraju sudovi i državna odvjetništva. Nadalje, RH je vezana uz čl. 6. Drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima. Prilikom polaganja isprave o ratifikaciji glavnom tajniku Vijeća Europe na isti način potvrdila da se u tom smislu pravosudnim tijelima smatraju sudovi i državna odvjetništva. Cilj ovog konačnog prijedloga zakona je dopuna ranijih priopćenih izjava koje je RH podnijela glavnom tajniku Vijeća Europe u skladu sa čl. 24. Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima i dodatnim protokolima kako bi se EPPO uz sudove i državna uz sudove i državna odvjetništva odredio kao nadležna pravosudna tijela, tijelo i omogućio mu se alat za međunarodnu pravosudnu suradnju sa trećim državama, dakle državama izvan EU. RH kao država članica EU koja sudjeluje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem europskog javnog tužitelja izjavljuje da se Ured europskog javnog tužitelja pri izvršavanju svojih nadležnosti kako je predviđeno uredbom smatra pravosudnim tijelom za potrebe izdavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć u skladu sa konvencijom i njezinim protokolima kao i za potrebe pružanja informacija i dokaza koji europski javni tužitelj već zaprimio ili bi mogao zaprimiti nakon pokretanja istraga u području svoje nadležnosti. Tekst izjave usuglašen je na razini EU-a sa državama članicama koje su pristupile pojačanoj suradnji u osnivanju europskoj javnog tužiteljskog instituta. Izjave iz ovog Zakona proizvode učinak od datuma njihovog primitka od strane glavnog tajnika Vijeća Europe. premda se ovim Zakonom ne potvrđuje međunarodni ugovor, usvajaju se izjave koje će RH priopćiti na međunarodnom planu te se one odnose na provedbu međunarodnih ugovora koji su na snazi u odnosu na RH, stoga je temeljem donošenja, temelj donošenja ovog Zakona čl. 207 Poslovnika HS-a i odluka Ustavnog suda prema kojima se zakonima kojima se u skladu sa Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju, a postupak donošenja pokreće se podnošenjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji je pred vama. Hvala vam na pozornosti, poštovana Evo, imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. **Vukovac, Ružica (DP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, iz neslužbenih izvora saznajemo kako nedavno uspostavljen Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj provjerava konkretne podatke vezane uz provedbu Programa ruralnog razvoja, još konkretnije vezano uz provedbu samog projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Možete li nam vi, naravno u okvirima naših nadležnosti reći jesu li o određenim nepravilnostima točne ili to uopće ne stoji? Zahvaljujem. Vi ste, koliko je meni poznato, a dobro mi je poznato i moja kolegica, dakle pravnica. Poznato vam je da ja dolazim u ime Vlade, da pripadam po toj trodiobi izvršnoj vlasti, dakle da je kako sam maloprije rekao,

niti se trudimo imati spoznaja o njihovim aktivnostima niti ih komentiramo. Dakle, u tom smislu, oni su apsolutno neovisni i mi nemamo saznanja da li rade, ako ima elemenata, sigurno rade svoj posao. Hvala državnom tajniku. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Odbor zakonodavstvo, pravosuđe? Nema. Onda prelazimo na raspravu. Prvi je prijavljeni Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Poštovani potpredsjedniče HS-a, državni tajniče, kolegice, kolege saborski zastupnici. Ja ću sad napraviti dva u jedan, Odbor za pravosuđe je imao raspravu po ovom Zakonu i odluka oko samog zakona je donesena jednoglasno. Zahvaljujem i ovim putem predstavnicima ministarstva koji su sudjelovali u radu samoga Odbora. Svaka izmjena, gdje se usklađujemo s europskim pravima i europskim konvencijama, pa i ovaj mali pokušaj rasprave u Uredu europskog tužitelja u Zagrebu je sigurno nešto što doprinosi tome da vraćamo povjerenje u hrvatsko pravosuđe i da Hrvatska i na pravosudnom polju postaje punopravni punopravni dio, ali ne samo sa prepisanim zakonima, nego i sudjelovanjem svojih službi u skladu sa europskim direktivama i europskim zakonima. Sigurno je da je to nešto što doprinosi daljnjem jačanju i dizanju transparentnosti našega sustava, ali sigurno da je to nešto što pokazuje da možemo i i mi sami iznutra mijenjati stanje u našemu pravosuđu. Stoga ovakve izmjene, ovakve inicijative i ovakva usklađivanja, kao Klub SDP-a podržavamo i podržat ćemo i na glasanju o ovome Zakonu i nadamo se da je to samo još jedan od koraka koji vodi prema daljnjim izmjenama i naših kaznenih zakona, ali i stanja u našem pravosuđu kroz preuzimanje inicijativa i direktiva koje su se pokazale u razvijenijim zemljama od naših i zemljama koje imaju veće povjerenje u pravosuđe kao dobre i pozitivne. Hvala još jedanput i podržat ćemo zakon. poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Kao što je uvodno kolega iz Ministarstva, poštovani državni tajniče, kao što ste uvodno i izrekli u svom uvodnom izlaganju, znači .../Govornik se ne razumije./... dopuna jednog zakona koji je već davnih dana donesen i implementiran djelomično u hrvatski pravni sustav ali ovom izmjenom odnosno dopunama ovog postojećeg zakona i tih europskih komencija koje se implementiraju postojeći zakon, mislim da se stvaraju preduvjeti da se ovim dopunama dodatno stvore dodatni alati i stvari i da Ured europskog javnog tužitelja koji je relativno nedavno formiran u RH u cijelosti preuzme sve svoje ovlasti i da se na ustvari stvore dodatni optimalni uvjeti da on u cijelosti preuzme onu svoju funkciju i svrhu koju ima, a to je za cilj da se što prije u europskim stvarima preuzmu i s jedne poveznica ustvari između suradnje prema našim tijelima, kao što je USKOK, ali imamo činjenicu da se u, na području EU dešavaju značajni porast kriminaliteta koji ima međunarodne elemente pa s te strane ove 3 izjave koje će se implementirati, stvarno će doprinijeti da se i oni koji se bave nečasnim radnjama u cijelosti mogu privesti pred odgovarajući lice pravde. Što kazati još u tome dijelu? Činjenica, isto tako, da se ove dopune u europsku Konvenciju o uzajamnoj sudskoj praksi kaznenim stvarima nisu potpisale sve članice EU, ali mislim da je, s obzirom na naš položaj i izazove koje imamo, budući smo jedna od rubnih zemalja koje graniče i čuvaju određene, granice EU, dodatno pojačavaju sigurnost svih nas, pa i cijelih građana EU. Završno mogu kazati da će Klub HDZ-a kako što je to odradio i na svim nadležnim odborima pred kojim je ovaj Prijedlog zakona bio, se ne razumije./... i dopune postojeće europske Konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima i na taj način se nadam da ćemo doprinijeti što boljem radu hrvatskog pravnog sustava. Hvala vam lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle decentralizirana razina Ureda europskog javnog tužitelja sastoji se od delegiranih europskih tužitelja koji su smješteni i koji djeluju u ime Ureda europskog javnog tužitelja u svojim državama članicama te uz posebne ovlasti i položaj i pod uvjetima koji su utvrđeni u Uredbi imaju iste ovlasti kao nacionalni tužitelj u pogledu kaznenog progona, podizanja optužnice te u pogledu samih istraga. Oni su kao takvi, sastavni dio Ureda europskog javnog tužitelja, ali su pritom i dalje na operativnoj razini integrirani u sve nacionalne pravne sustave i nacionalne pravosudne strukture te strukture tužiteljstva. Osnovna pitanja koja se tiču pravosudne suradnje, a koja se predlažu urediti ovim Zakonom od iznimne su važnosti jer je kvalitetna suradnja država članica EU po pitanju kaznenog progona ključna u ostvarenju funkcionalnog i učinkovitog pravosudnog sustava na razini EU. Uzajamna suradnja država članica prvenstveno se temelji na provođenju načela uzajamnog povjerenja i uzajamnog priznavanja. Provođenje načela uzajamnog priznavanja u punini njegova značenja te postavlja istovremeno potpuno povjerenje i vjeru u strani pravosudni sustav i njegove suce pa i kada se pravni sustavi države izdavanja i države izvršenja pojedinih instrumenata pravosudne suradnje u većoj mjeri razlikuju. Zbog važnosti ove vrste suradnje, razlozi odbijanja pravosudne suradnje, trebali bi se isključivo vezati za zaštitu temeljnih ljudskih prava i tek tako postupanje pravosudnih tijela dovelo bi do efikasne, brze i pojednostavljene pravosudne suradnje koja nužno mora biti takva da bi osigurala učinkovitu borbu protiv kriminala, a građanima EU osigurala sigurnost i pravdu. Naime, organizacije i pojedinci koji se bave međudržavnim organiziranim kriminalom, u velikoj mjeri iskorištavaju slabosti neučinkovite međudržavne suradnje. Upravo zbog toga sve države članice trebale bi raditi na uspostavi kvalitetne pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Dakle, odbijanje pravosudne suradnje mora se jedino temeljiti na povredi načela zajamčenih Poveljom EU koja propisuje da se Unija temelji na nedjeljivim univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti te na načelima demokracije i vladavine prava te pojedinca postavlja u središte svog djelovanja uspostavom statusa građana Unije i stvaranjem područja slobode, sigurnosti i pravde. No, ipak tijekom uspostave pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, nužno je uvažiti razlikosti kultura i tradicija svih naroda Europe, nacionalnih identiteta država članica i njihovih tijela vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. A kada govorimo o razlozima za uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja, smatram kako je bitno iznijeti još nekoliko podataka. Prema procjenama, zemlje EU su u 2018. izgubile 140 milijardi eura prihoda od poreza na dodanu vrijednost zbog transnacionalnih transnacionalnih prijevara. Pritom bi iznos za 2020. mogao biti viši zbog posljedica pandemije bolesti Covid-19 na gospodarstvo EU. Naravno, podatke za 2021. još iščekujemo. Države članice ujedno su izvijestile da je u 2015. nepravilno upotrijebljeno oko 638 milijuna eura iz strukturnih fondova EU. Prije nego li je Ured europskog javnog tužitelja započeo s radom, istrage takvih kaznenih djela mogla su provoditi isključivo nacionalna tijela, čiji su alati ograničeni jer ovlasti tih tijela prestaju na nacionalnim granicama. Slično tome i tijela EU koja su Uredu europskog javnog tužitelja prethodila u tom području, kao što su Europski ured za borbu protiv prijevara-OLAF, zatim Agencija EU za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva-EUROPOL i Agencije EU za kazneno pravosuđe, ne mogu pokretati kaznene istrage niti provoditi kazneni progon u državama članicama. Stoga hrvatska javnost svesrdno pozdravlja uspostavu rada Ureda javnog tužitelja na području naše zemlje. Zahvaljujem. Evo, s ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad proglašavam pauzu do 12 sati kad će biti glasovanje.